Þetta mál hefur verið lagt fram í fimm skipti og þetta er í sjötta skipti sem það kemur á dagskrá þingsins.

til móts við þær breytingar sem hafa átt sér stað undanfarin misseri við framleiðslu á landbúnaðarvörum. Við þekkjum vel til þeirrar sögu og þeirra breytinga sem orðið hafa á framleiðslu og úrvinnslu landbúnaðarafurða og það breytta landslag sem framleiðslan hefur staðið frammi fyrir. Árið 1980 voru hér um milljón vetrarfóðraðar kindur

er öldin önnur og sauðfé hefur fækkað allverulega. Á tíu árum hefur sauðfé fækkað úr 480.000 í rétt um 380.000

á eðlilegri framleiðslu hjá þeim afurðastöðvum sem eru að slátra nautgripum. Svona gæti ég lengi haldið áfram. Því er

Það hafa orðið miklar breytingar á því tollaumhverfi sem starfað er við hér á landi. Það er tiltölulega einfalt mál að flytja inn afurðir, kjötafurðir,

við erum að dunda við það allt árið með 30% nýtingu á afurðastöð. Það sér hver maður að við þurfum að breyta til

og auðvitað eru neysluvenjur aðrar. En ég bendi á það, frú forseti, að við erum að neyta hér á landi

og að auki hefur þjóðinni fjölgað á þessum tíma. En við stöndum samt frammi fyrir þessari spurningu: Hvernig ætlum við að tryggja það

Í henni er sérstaklega getið og tekið fram að tryggt verði með löggjöf að innlendir framleiðendur hafi ekki lakara svigrúm til hagræðingar og samstarfs en framleiðendur í nágrannalöndunum þar sem starfað er samkvæmt

ákveðna tryggingu fyrir því að geta átt viðskipti, hvort sem er við þennan aðila eða einhvern aðila sem stendur utan samstarfsins, og við þurfum líka að horfa til þess að

þessu eru mikil tækifæri til staðar. Margir kunna að spyrja sig: Hvar var byrjað að fækka fólkinu? Var byrjað að fækka fólkinu sem er

söludeildin, bókhaldið og allir þeir stjórar sem þarna voru. Það var bara farið í ákveðna fækkun.

því að það bitnar yfirleitt á þeim sem neðstur er í keðjunni, þ.e. frumframleiðandanum. Það þekkjum við vel í gegnum tíðina og sem betur fer hefur orðið ákveðinn viðsnúningur hvað þetta varðar.

fyrir gætum við horft til þess að afurðaverð til bænda myndi hækka um 10–15% að lágmarki. Ég er ekki með tölur þess efnis hvaða áhrif þetta hefði á nautakjötsmarkaðinn en varlega áætlað myndi ég skjóta á að hægt væri

Þrátt fyrir það hafa þeir ákveðnar heimildir og þar eru þeir að sjálfsögðu að vinna á markaði sem er gjörólíkur okkar hvað það varðar

sem sturtaði heilum gám eða hlassi á götuna af eplum og sagðist ekki geta þetta lengur. Hann gæti alveg eins borið þetta á götuna fyrir framan þinghúsið í París

við getum aldrei verið örugg um það að við getum alltaf gengið út í búð í hvert einasta skipti sem okkur langar til þess og fengið það sem við viljum, vegna þess að sá heimur sem við lifum í í dag, og þarf ekki að fjölyrða um það í þessum ræðustól, er margbreytilegur. Það eru viðsjárverðir tímar mjög víða, því miður. Það eru stríð og alls konar vá sem stendur fyrir dyrum erlendis.

geymslu og dreifingu kjötvara. Leggja skal upplýsingar um slíka samninga og samstarf fyrir ráðherra til upplýsingar.“ Tiltölulega einfaldur texti hvað lögin varðar en málið er í grunninn grunninn flókið. Horfa þarf til margs þegar svona vegferð er farin. Vissulega höfum við dæmi um það hvernig þetta hefur gengið hér á landi varðandi mjólkuriðnaðinn.

aðdáunarvert að fylgjast með því hvernig menn hafa staðið sig þar í vöruþróun og nýsköpun á afurðum. Það eru gríðarleg tækifæri gríðarleg tækifæri í að gera betur í vöruþróun og nýsköpun þegar kemur að úrvinnslu kjötafurða. Það er alveg ljóst

það upp á nýtt vegna þess að ramminn þar er mjög þröngur, en í Finnlandi er löng hefð fyrir því. Allt frá 1930

Frú forseti. Ég legg þetta frumvarp fram og þakka fyrir að hafa fengið tækifæri til að flytja það.

það þarf að gera betur og það þarf að efla íslenska landbúnaðarframleiðslu mun betur og halda betur utan um bændur. Ég er meira að hugsa um bændur í þessu samhengi en akkúrat stóru milliliðina, sem verða líka að vera sterkir og eru nauðsynlegir til að styðja við allt kerfið ég hef meiri áhyggjur af því hvernig við getum stutt áfram við bændur og íslenska landbúnaðarframleiðslu. Við í Viðreisn höfum óhikað sagt: Við viljum fjárfesta enn frekar í í íslenskum landbúnaði en hins vegar er að okkar mati, og ég held að kvartanir bænda undirstriki þá skoðun okkar, eitthvað að kerfinu eins og það er byggt upp núna, að ekki er hægt að

Þessi samruni var gerður eftir ákveðnum tilmælum frá Samkeppniseftirlitinu þannig að það er hægt að fara í sameiningar og samruna fyrirtækja undir núverandi regluverki. Mér finnst meiri bragur á því að það sé gert.

það er ákveðið

Virðulegi forseti. Ég undirstrika að það skiptir miklu máli að við leitum allra leiða til þess að styrkja og efla bændur. Ég ætla að horfa á þessa tillögu þannig þó að okkur greini á í grundvallaratriðum. Ég tel regnhlífina samkeppni

segi líka að það er mjög eðlilegt að við horfum á öfluga milliliði eða afurðastöðvar

Það er okkar leið til að koma til móts við það svið. Ég held að það skipti miklu máli til þess að við höldum áfram að byggja undir íslenskan landbúnað að skoða hvaða hagsmunir eru fólgnir í því að fá aðgang að stærri markaði.

ótrúlega sterk þannig að við eigum að halda áfram með sprotann í hendi. Þannig eru íslenskar landbúnaðarvörur.

Þannig að höfum það í huga að samkeppni er af hinu góða en samkeppni þarf að vera gerð á réttum grunni.

að mæla fyrir þessu ágæta máli sem þingflokkur Miðflokksins í heild sinni mun styðja komist það til atkvæðagreiðslu. Fyrir þessu máli hefur verið mælt öll þing þessarar ríkisstjórnar sem við sitjum nú uppi með nema það fyrsta.

Í greinargerð þess máls segir beinlínis að þessi leið sé eitthvað sem mönnum hugnist ekki á grundvelli umsagna sem komu fram í samráðsgátt. Mig langar því að spyrja hv. þingmann hverjar hann telji lífslíkur þessa máls í þessari umferð, líkur á framgangi. Eru einhverjar líkur til þess að mati hv. þingmanns að þetta mál vinnist samhliða

Þetta mál var efnislega 7. mál á þingmálaskrá matvælaráðherra sem lögð var fram í september 2022 á síðasta löggjafarþingi og var ekki lagt fram á endanum í ljósi þessara umsagna sem lýst er í málinu sem nú er til meðferðar í atvinnuveganefnd.

Hver niðurstaðan verður veit ég ekki og þó að sá sem hér stendur sé formaður atvinnuveganefndar þá er hann ekki einráður, svo einfalt er nú lífið ekki. En við leggjum okkur fram við að ná (Forseti hringir.) skynsamlegri niðurstöðu í því máli. Það er alveg algjörlega ljóst.

Það sem ég átta mig ekki alveg á er samspil þessara tveggja mála. Í máli ráðherra um framleiðendafélögin er beinlínis sagt að þessi nálgun sem hér er lögð til sé ekki fær, ekki skynsamleg, hver sem nálgunin var í útskýringunni, ég er ekki með plaggið fyrir mig. Hv. þingmaður sagði sömuleiðis í framsöguræðu sinni að þær tillögur sem þar eru gerðar gangi of skammt,

Við þekkjum það auðvitað með hvaða hætti málum hefur reitt af á undanförnum misserum þegar skiptidíll ráðherranna er frágenginn undir lok þings hverju sinni.

að málið komist hér til atkvæðagreiðslu því að mér segir svo hugur að það sé meiri hluti fyrir þessu máli hér í þingsal þegar hann er fullskipaður. Ég er næstum því öruggur á því. Það er mun líklegra að það sé meiri hluti fyrir þessu máli heldur en framleiðendamáli matvælaráðherra sem ætti þó ef allt væri eðlilegt að hafa ríkisstjórnina á bak við sig,

Það er nú svo, frú forseti, að við vinnslu á málum, hvort sem það eru þingmannamál eða mál frá ráðherra ríkisstjórnarinnar, þá leitast nú þeir sem að málunum koma að finna þeim ákveðinn farveg. Það er engin nýlunda hér á þingi að mál taki breytingum í meðförum nefnda. Nú ætla ég ekki að segja til um lyktir þessa máls eða þess máls sem hv. þingmaður vísaði í.

Þannig vil ég skilja við þá umræðu sem við höfum átt í þessu samhengi og dreg þau heilindi ekki neitt í efa. Hvað varðar

Virðulegi forseti. Ég kem hérna upp til að taka undir og mæla með þessu frumvarpi.

landbúnaðar. Við þurfum ekki nema að horfa til nágrannalanda okkar í Evrópu og

umhverfisreglum sem Evrópusambandið og þeirra lönd eru að setja þeim. Þeir eru að herða eftirlit með afurðunum. Samkeppnishæfni okkar miðar einmitt að því að geta unnið betur saman eins og gert er ráð fyrir í þessu frumvarpi. Við þurfum ekki að hafa áhyggjur eða viljum ekki mótmæla neinum umhverfisáhrifum því að við höfum hreinar afurðir og viljum byggja undir það. Við höfum sérstaklega síðustu ár verið að styrkja akkúrat þessa sérstöðu. En þessi sérstaða kostar, alveg eins og bændur í Frakklandi eru að leggja áherslu á og benda á. Þessi sérstaða kostar

Þetta eigum við akkúrat að forðast og getum það vegna þess að við höfum alltaf passað upp á þetta. Árið 2019 var sett aðgerðaáætlun hvað varðar matvælaöryggi og

En eins og bent var á hér áðan af hv. þm. Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur þá er fólk farið að kalla frekar eftir heilbrigðri vöru. Við höfum hana hér.

notuð að óþörfu og við búum hér við strangt regluverk hvað þetta varðar. Og við kveinkum okkur ekki undan því. Íslenskir bændur kveinka sér ekkert undan því. Þeir koma ekki hér með skítadreifarana hér á Austurvöll til að mótmæla því. því. Allt það sem við getum gert til að byggja undir og styrkja samkeppnishæfni er mjög mikilvægt. Markmiðið með þessu frumvarpi er að veita innlendum kjötiðnaði tækifæri til að hagræða og bregðast við ört vaxandi samkeppni að utan. Í alþjóðlegum samanburði eru innlendar afurðastöðvar í kjötiðnaði örsmáar. Það er nefnilega málið. Ég vona að við getum bara sammælst um

Það skiptir auðvitað máli hvernig að því er staðið, og þegar hér er verið að spyrja af hverju ráðherra gangi ekki svona langt þá er því ekki að neita að í samráðsgátt á síðasta þingi fór mál sem gekk talsvert lengra en það sem við erum nú með til umfjöllunar í nefndinni og Samkeppniseftirlitið var ekki mjög hresst, það er óhætt að segja það.

Ég tel hana ekki vera af hinu góða. Hún er ekki á samkeppnishæfum grunni. Það er kannski það sem fyrst og fremst er hér undir, að við erum hér með bændur sem á íslenskan mælikvarða teljast sumir stórir, aðrir ekki, en þeir eru samt lítil baun í samanburði við það sem við erum að takast á við erlendis. Innflutningur og annað slíkt er að fara í gegnum stórar fabrikkur að utan og eins og hvíslað var í eyrað á mér áðan myndi Danish Crown slátra öllum nautgripum á Íslandi á fimm dögum. Það setur þetta í ákveðið samhengi. Svo langar mig líka að taka fram að það er alveg sannarlega tilefni til þess að takast á við það að skoða stuðningskerfi bænda og bara almennt stuðning við landbúnað.

þarf að gera breytingar og hér er lögð fram ein leið til þess. Hvort hún er sú allra besta veit ég ekki, en hún er alla vega hér til umræðu. Mig langar líka í þessu samhengi — af því að bæði hef ég ítrekað hér í þessari pontu og félagar mínir sem hafa áhuga á þessum málum nefnt, og hér síðasti ræðumaður, heilnæmi íslenskra landbúnaðarafurða. Það er mjög mikilvægt. Það er of lítið um það talað, finnst mér, af því að við getum ekki verið viss um það að svo sé í þessu innflutta kjötmeti sem hér er á boðstólum. Það er ekki langt síðan við fluttum inn kjúklingabringur sem reyndust vera frá Taílandi en voru það alls ekki af pakkningum

því það tekur kannski ekki nógu vel utan um allt það sem þyrfti að gera að okkar mati — þá myndi það skila sér til neytenda. Hagræðingin myndi hér skila sér til neytenda. Ég held að það sé kannski það sem við þurfum líka dálítið að horfa til. Það er ekki bara verið að hugsa um afkomu bænda, þó að hún sé sannarlega í forgrunni, eða afkomu afurðastöðvanna eða eitthvað slíkt en allt hjálpast þetta samt sem áður að til að

Það eru bara bændur víðs vegar í Evrópu sem eru ekki sáttir og það er ekki bara vegna þess að það er verið að taka á niðurgreiðslu er varðar olíu. Það er margt annað sem þar er undir þannig að það leysir ekki allt

Það er kannski eitt af því sem styður þetta mál hvað varðar það að til þess sé horft, ekki síst upp á í rauninni bara samkeppnina erlendis frá því að hún er í sjálfu sér ekki innan lands. Við erum svo fá, við erum svo lítil en við eigum alveg að geta verið okkur næg um framleiðslu á þessum matvælum. En til þess þarf stuðningskerfið og aðbúnaðurinn og allt þetta sem við höfum oft rætt hér að vera í lagi. Um leið og ég segi það aftur að það er sannarlega kominn tími til að við endurskoðum búvörulögin og að við endurskoðum samninginn sem er sem er stuðningskerfi íslenskra bænda og færum kannski eitthvað meira í átt til nútímans — það snýst ekki bara um að bæta við fjármunum, það snýst líka um breytingar á uppbyggingu stuðningsnetsins

það kemur fram hjá þeim — og við boðuðum til mikils fundar með okkur þingmönnum hérna síðasta vor, minnir mig að hafi verið, þar sem fram kemur alveg að það er mikill áhugi og það er eitt og annað sem þarf að kannski

Ég vona svo sannarlega við náum einhverju samtali í nefndinni líka um það mál sem við erum með til umfjöllunar um það hvernig við getum fært það nær því að það gagnist bæði neytendum og landbúnaðinum sjálfum.

Eins og komið hefur fram hér í umræðunum þá er íslenskur landbúnaður atvinnugrein í kreppu og það má kannski segja að þetta frumvarp sé ein birtingarmynd þess. Við verðum ítrekað vitni að því að bændur sendi frá sér neyðarkall vegna þess að tekjur þeirra eru með þeim hætti að það er spurning hvers vegna þeir eru að standa í þessu yfir höfuð. Ég hef lengi verið þeirrar skoðunar að það þurfi eitthvað að breytast í umgjörðinni utan um íslenskan landbúnað. Það er eitthvað mjög brogað þar á ferðinni. Hér er framleidd fyrsta flokks vara og þá er ég kannski helst að tala um lambakjötið. Eins og kom fram í máli hv. þingmanns hér áðan, Höllu Signýjar Kristjánsdóttur, er þetta ákaflega umhverfisvæn framleiðsla að mörgu leyti, sjálfbær og flott. Það er auðvitað ekki hægt að alhæfa um alla íslenska landbúnaðarframleiðslu eða allar íslenskar landbúnaðarafurðir án þess að ég ætli að fara að tína eitthvað til. En það er hins vegar klárt að lambakjötið er auðvitað krúnudjásnið í í krónu íslensks landbúnaðar og þessarar atvinnugreinar. Það er annað sem ekki má gleymast þegar fjallað er um landbúnað og það er að landbúnaður er menningarstarfsemi, herra forseti, ef ég má nota það orð. Ég veit að það er kannski ekki hárnákvæmt en landbúnaður er einfaldlega menningarlega mikilvæg starfsemi í samfélögum eins og okkar sem hafa grundvallast á landbúnaði og væru ekki til nema fyrir þá ágætu atvinnugrein. Fæðuöryggi er orð sem heyrist auðvitað oft í umræðum um landbúnað og landbúnaðarafurðir en ég geri nú ráð fyrir því að við munum fá tækifæri til að ræða þann þátt þessarar starfsemi betur hér á eftir þegar kemur að umræðu um frumvarp hv. þm. Þórarins Inga Péturssonar um fyrirkomulag matvælaframleiðslu til neyðarbirgða. Það er annað sem oft er í umræðunni og í deiglunni þegar rætt er um rætt er um landbúnaðinn en það eru erfiðleikar við endurnýjun stéttarinnar. Við vitum það að bændur eru að meðaltali orðnir tiltölulega fullorðnir, sennilega komnir á minn aldur flestir svona miðað við það sem kemur fram í tölum. Ef til er einhver meðaltalsbóndi þá væri hann á aldur við okkur hv. þm. Þórarin Inga Pétursson. Við höfum fjallað um það líka í atvinnuveganefnd og það er auðvitað spennandi viðfangsefni eða áhugavert viðfangsefni, skulum við segja, hvernig hægt er að stuðla betur að endurnýjun í landbúnaði. Ég held að það hljóti að vera einhver einhver sóknarfæri þar og þá í umgjörðinni utan um þessa ágætu atvinnugrein. Hv. þingmaður nefndi það hér í framsögu sinni fyrir þessu máli að samkeppnin

þannig að þetta frumvarp er auðvitað liður í því að takast á við þá stöðu og sýni ég því fullan skilning. En það er ljóst að sumar búgreinar okkar myndu eiga erfitt með eða eiga erfiðara með þessa samkeppni við innfluttu vöruna, eiga erfitt með að keppa í verðum, skulum við segja. En önnur vara sem framleidd er á þessu landi keppir klárlega í gæðum eins og komið hefur fram líka ítrekað, bæði í minni ræðu og ræðum

til þess að tæpa á því, sem er a.m.k. skoðun þess sem hér stendur, að það þurfi að stokka upp þessa grein með einhverjum hætti. Ég er líka talsmaður þess að íslenskir bændur taki alvöruumræðu um hvað myndi gerast ef Ísland gengi í Evrópusambandið og tæki þátt í landbúnaðarstefnu sambandsins.

En væri það í rauninni alslæmt fyrir íslenskan landbúnað? Herra forseti. Ég man eftir skýrslu sem kom út þegar Ísland var í var í umsóknarferlinu við Evrópusambandið í kjölfar umsóknarinnar árið 2009, skýrsla sem Hagfræðistofnun Háskóla Íslands vann fyrir fyrir íslensk stjórnvöld. Hún skoðaði og kafaði mjög djúpt ofan í stöðu íslensks landbúnaðar í tengslum við þessa umsókn og evrópsku landbúnaðarstefnuna. Þar kom fram að það væri auðvitað talsvert misjafnt hvernig greinum íslensks landbúnaðar myndi reiða af innan hennar. En ég man það líka að það var skoðun stofnunarinnar á þeim tíma að íslensk lambakjötsframleiðsla ætti að öllum líkindum ágætisframtíð innan Evrópusambandsins. Verksmiðjuframleiðslan svokallaða myndi væntanlega tapa en sauðfjárræktin gæti hugsanlega eflst og ekki síst vegna þess að hún er, eins og hefur komið fram hér, sjálfbær umhverfisvæn framleiðsla sem aukin eftirspurn er eftir í Evrópusambandinu. Við sjáum að hluti af þeim mótmælum sem fara fram þessa dagana í löndum Evrópusambandsins sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins mun tækla núna á fundi sínum sem er yfirvofandi, snýr að þessum umhverfiskröfum, auknu umhverfiskröfum sem við uppfyllum að miklu leyti og þyrftum ekki að óttast að væri okkur óhagfelldar ef við værum inni í landbúnaðarstefnu sambandsins.

eins og hún er skammstöfuð, Common Agricultural Policy, eins og það er á enskunni. Ég hvet íslenska bændur til að skoða hvort það séu ekki tækifæri í í þessari miklu áherslu sambandsins á landbúnað. Hv. þm. Þórarinn Ingi Pétursson talaði um stöðuna í Evrópusambandinu hérna áðan og nefndi m.a. eplabóndann í Frakklandi. Ég hef frekar takmarkaða trú á að við munum þurfa að standa í samkeppni við spænska eplaframleiðendur. En við erum samt með vöru sem ég held að eigi fullt erindi inn á evrópskan markað og gæti staðið þar keik.

var að þróast yfir í það að verða Evrópubandalagið sem síðan varð að Evrópusambandinu. Hún er svona í grunninn, grunninn, með leyfi forseta, að styðja bændur og bæta landbúnaðarframleiðslu í Evrópusambandinu, að tryggja stöðugt framboð af mat á viðráðanlegu verði, að standa vörð um tekjur evrópskra bænda, að tækla loftslagsbreytingar og sjálfbæra stýringu náttúruauðlinda, að standa vörð um sveitir og landslag í sveitum Evrópu, halda efnahag sveitanna gangandi með störfum í landbúnaði og tengdum geirum.

Við þetta bætist auðvitað að ef Ísland væri innan Evrópusambandsins, herra forseti, þá eru góðar líkur á því að allur íslenskur landbúnaður yrði skilgreindur sem heimskautalandbúnaður og nyti þar af leiðandi sérstaks skjóls í krafti þess, eins og hluti landbúnaðar Finnlands nýtur og Svíþjóðar líka, en allt landið er norðan þeirrar breiddargráðu sem skilgreinir þennan heimskautalandbúnað.

og það sem Afríkuráðið lagði mikla áherslu á við evrópska þingmenn Evrópusambandsríkjanna var: Af hverju leyfi þið okkur ekki að flytja matvæli til Evrópu? Þið eruð bara með þetta rosalega tollabandalag og haldið öllum úti og við fáum ekki að flytja inn matvæli.

Herra forseti. Ég þakka fyrir þessa spennandi spurningu og gæti reyndar haldið 40 mínútna fyrirlestur um hana ef eftirspurn væri eftir því og tími væri til. Evrópusambandið er auðvitað tollabandalag en það er meira en það, það er líka samband utan um alls konar aðra hluti. Þessi spurning snertir auðvitað á risastóru máli sem snertir ekki bara Evrópusambandið heldur Vesturlönd öll og okkur þar á meðal

En það er rétt að hugsanlega mætti skoða það að flytja inn vörur frá Afríku og öðrum svæðum sem eru efnahagslega undirskipuð og styrkja með því undirstöður í þeim löndum, en ég held að við myndum seint flytja inn íslenskt lambakjöt frá Simbabve.